Prelazimo na slijedeću točku – - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu, hitni postupak, prvo i Predlagatelj Vlada. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, koju su proveli odbori za zakonodavstvo, europske integracije, pomorstvo, promet i veze. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo. Državni tajnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Dražen Breglec će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite državni tajniče. **Breglec, Dražen** Zahvaljujem. Gospodine predsjedniče, uvažene gospođe i gospodo saborski zastupnici. Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu donesen je 1998. godine, izmijenjen 2008. godine. Također, podsjetit ću, u svibnju 2008. godine ratificiran je i Sporazum o zajedničkom europskom zračnom prostoru, tzv. ECAA sporazum, cilj kojeg je potpuna harmonizacija hrvatskog nacionalnog zakonodavstva, naravno na području zračnog prometa sa zakonodavstvom Europske unije. Donošenje ovog zakona predviđeno je i nacionalnim programom za pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji za 2009. godinu, a najvažniji dijelovi su su ti koji se odnose na prava putnika u zračnom prometu i odgovornost prijevoznika. Uz to dozvolite da spomenem da je Republika Hrvatska u ožujku 2008. godine, da je za nju stupila na snagu Konvencija o ujednačavanju određenih pravila za međunarodni zračni prijevoz, tzv. Montrealska konvencija. Budući da je u Europskoj uniji ukinuta razlika između domaćeg unutarnjeg teritorija Europske unije i međunarodnog prometa, dakle prometa sa trećim državama, što se tiče prava putnika i odgovornosti zračnog prijevoza, te s obzirom na to da Montrealska konvencija regulira samo međunarodni prijevoz potrebno je Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima implementirati EU uredbe koje u sebi sadrže rješenja iz Montrealske konvencije. Na taj način se ujednačuje sustav odgovornosti prijevoznika i u međunarodnim i domaćem zračnom prijevozu Republike Hrvatske, što će naravno za posljedicu imati i jačanje mjera zaštite putnika u zračnom prometu. Ujedno želim samo nakratko spomenuti da se usklađujemo nomotehnički pretežno sa dvije uredbe, Uredbom o utvrđenju zajedničkih pravila u svezi s naknadom i pomoći putnicima u slučaju uskraćivanja ukrcaja i otkazivanja i otkazivanja ili kašnjenja letova, te sa Uredbom o odgovornosti zračnih prijevoznika u slučaju nesreće. Za sva pitanja stojimo na raspolaganju. Hvala. Hvala. Odbor za zakonodavstvo, europske integracije, Odbor za pomorstvo, promet i veze. Predsjednik odbora gospodin Slavko Linić. Izvolite. (SDP)** Potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Odbor za pomorstvo, promet i veze Hrvatskog sabora na 37. sjednici održane 21. listopada ove godine raspravio je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu kao matično radno tijelo. Uvodno izlaganje dao je predstavnik predlagatelja, koji je kazao da je odredbe koje se odnose na prava putnika u zračnom prometu i odgovornost prijevoznika potrebno uskladiti sa odgovarajućim EU propisima, što je i jedan od uvjeta pridruživanja Republike Hrvatske Također je naglasio kako je u Europskoj uniji ukinuta razlika između domaćeg, odnosno unutarnjeg teritorija Europske unije i međunarodnog prometa. Što se tiče prava putnika i odgovornosti zračnog prijevoznika. Te s obzirom na to da Montrealska konvencija regulira samo međunarodni prijevoz, potrebno je u ovom zakonu implementirati EU uredbe koje u sebi sadržavaju rješenja iz Montrealske konvencije, kako bi se ujednačio sustav odgovornosti prijevoznika kako u međunarodnom, tako i u domaćem zračnom prijevozu

Otvaram raspravu. Klub zastupnika HNS-a, gospođa zastupnica Danica Hursa. Izvolite. Zahvaljujem. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi predlagatelju zakona, kolegice i kolege. Evo vrlo kratko ću reći, nastavno na uvodno izlaganje, nastavno na izlaganje gospodina predsjednika odbora, klub, zastupnici HNS-a podržat će Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu.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 I izražavam svoje uvjerenje da će prava putnika u zračnom prometu biti bolja, da će propis koji to regulira biti jasniji i nedvosmisleniji. Preostaje nam jedino da kontroliramo i obratimo pažnju na dosljednu primjenu prava o kojim putnici u Republici Hrvatskoj dosad definitivno premalo znaju i naravno na činjenicu da ih je potrebno i o tome obavijestiti na mjestima koje su propisima za to predviđena. Ujedno koristim priliku zaključno se očitovati o prihvaćanju amandmana Odbora za zakonodavstvo, dakle predlagatelj prihvaća oba amandmana Odbora za zakonodavstvo. Hvala lijepo.